Podnositeljica ravnateljica Izvještajne novinske agencije na temelju čl. 21. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje i informatizaciju i medije. Vlada je dostavila mišljenje. S nama je gđa. Branka Gabrijela Vojvodića, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije koja će nam dati uvodno obrazloženje. Izvolite. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, potpredsjedniče Sabora, dobro jutro želim svima. Ja sam danas ovdje da zamolim Sabor da prihvati izmjene statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije, HINA-e, prije toga bi rekla samo par uvodnih riječi o HINA-i da baš ne idemo isključivo govoriti o statutu. Dakle HINA je osnovana 90-te godine, točno prije 30 g. i funkcionira sukladno Zakonu o HINA-i. Stječemo prihode temeljem ugovora sa osnivačem u okvirnom iznosu od 65% ukupnih prihoda te na temelju ugovora sa pretplatnicima odnosno na tržištu, uglavnom medijskom tržištu, u okvirom iznosu od 35%. Godišnji ugovor sa osnivačem koji je u našem slučaju Ministarstvo kulture i medija, sklapa se svake godine na temelju Zakona o HINA-i i Sporazuma o osnovama za sklapanje ugovora o otkupu prava korištenja informativnih usluga HINA-e između Vlade RH i javne ustanove HINA-e. HINA ostvaruje sredstva temeljem dakle tog ugovora koji ima svoje informativne servise što vjerovatno vi znate jer pretpostavljam da ih svi koristite, ustupa hrvatskim državnim institucijama, obrazovnim i znanstvenim ustanovama, ustanovama u kulturi, neprofitnim udrugama, udrugama branitelja, medijima Hrvata u dijaspori i sl. Ovih drugih 35%, okvirno govorim, stječemo na tržištu prodajući svoje usluge medijskim i nemedijskim korisnicima. Ono zbog čega smo danas ovdje, to je izmjena statuta jer je HINA u proteklih nekoliko godina značajno podigla kvalitetu, brzinu i širinu svoje usluge i od 2014. g. do danas se polako iz novinske agencije mijenjalo u multimedijalnu agenciju po uzoru na druge europske agencije i to smo sa zadovoljstvom, moram reći činili znatno brže od agencija u regiji i negdje prosječno kao druge agencije u Europi. To znamo zbog toga jer imao vrlo blisku suradnju kroz našu krovnu udrugu sa svim europskim agencijama. Danas možemo reći da je HINA dosegnula gotovo maksimalan broj korisnika s obzirom naravno i nažalost na ograničenja koja u tom pogledu nameće relativno malo medijsko tržište i jezik koji je prelijep, ali nema puno govornika. Danas po pristupačnim cijenama svima u RH nudimo značajno unaprijeđenu emisiju, vijesti iz svijeta, foto, audio i video servis, infografike, servis najava i prisutni smo na svim ovim suvremenim platformama društvenih mreža, istodobno ispunjavajući u potpunosti svoju ulogu javnog servisa i namjeru osnivača da kao nacionalna agencija potičemo pluralizam medija u RH. Posljednjih godina smo uložili i značajna sredstva u tehnološki razvoj agencije, i danas možemo reći da smo solidno tehnički pokriveni i sposobni pratiti sve izazove digitalnog tržišta i potreba svojih klijenata. Jedan od najboljih dokaza toga je bilo besprijekorno, po mom sudu, funkcioniranje HINA-e za vrijeme krize Covida i potresa koji je pogodio naš glavni grad. Dnevno emitiramo prosječno 230 vijesti, više od 2 stotine fotografija, 10-tak audio priloga, nekoliko videosnimaka, ukupno imamo više od 150 komercijalnih pretplatnika, od čega su najveći broj medijski te otprilike, jednako toliko pretplatnika temeljem ugovora o skupnoj pretplati s Ministarstvom kulture i medija. U cilju proširenja svoje ponude i podizanja kvalitete usluga, a samim time, nadamo se i povećanje prihoda, kao i pariranja konkurentskim foto agencijama, govorim o privatnim foto agencijama, HINA je nabavila bespilotnu industrijsku letjelicu, educirala većinu svojih foto reportera za snimanje i upravljanje tom letjelicom i registrirali smo se kao operater pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Također, u međuvremenu smo zatražili da postanemo dio novelirane Uredbe o snimanju iz zraka, što je prihvatilo za to nadležno Ministarstvo obrane, pa je HINA od 3. srpnja ove godine temeljem te Uredbe uvrštena za ciljano snimanje iz zraka za potrebe izvještavanja o svim događajima koje mogu u Hrvatskoj obavljati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom i sada HINA. Ono što je preostalo učiniti da bi HINA-in dron mogao poletjeti, a s obzirom na to da HINA ne može samostalno kao trgovačko društvo registrirati dodatnu djelatnost, a snimanje iz zraka se smatra posebnom djelatnošću jest izmijeniti Statut HINA-e, a što može učiniti jedino HS i zato to danas predlažemo. Vrijedi reći da danas za snimkama iz zraka postoji velika potražnja, one su neizostavni dio televizijske, video i filmske industrije, a broj tvrtki koji to radi je veoma ograničen. Dakle HINA bi snimkama dronom, ne samo obogatila svoju ponudu, nego, postojećim korisnicima, nego i bila u prilici na tržištu ponuditi snimke iz zraka po narudžbi. Zato predlažemo Saboru RH da prihvati izmjenu Statuta HINA-e i to tako da se u čl. 10 Statuta HINA-e u dijelu u kojem se nabrajaju djelatnosti HINA doda djelatnost „snimanje iz zraka“. Hvala lijepo. Gotovo je. Možete otići na mjesto jer nije bilo nikakvih replika. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječi? Mislim da da. Gđa. Natalija Martinčević, predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, samo trenutak. Izvolite. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, poštovana ravnateljice. ovoj točci raspravljali smo jučer na sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i želim vas izvijestiti da od 13 članova odbora, 12 je podržalo ovu predloženu izmjenu statuta, dok je bio, dakle jedan suzdržan glas. Kao što ste imali prilike čuti od ravnateljice, cilj ove izmjene statuta je osiguranje bolje i kvalitetnije informacije i snimanje iz zraka bespilotnom letjelicom, što danas na tržištu medijskom više nije novitet već je standard i važno je da glasanjem za ovu izmjenu statuta i ovdje, dakle u Saboru omogućimo upozorilo da jedan takav uređaj sasvim sigurno neće biti dovoljan. Jedan od mojih ciljeva i kao predsjednica odbora, ali i kao zastupnice bit će jednak tretman svih regija u svim područjima, doduše, ovdje kada govorimo o medijima, dakle, jednak tretman svih regija u medijima. Primjedbe koje na to imamo uglavnom bi se odnosile na HRT, ali HINA je ovdje iznimno važna i moramo paziti da se i kod izvještavanja, pa i kod ovih, dakle nadopune kvalitete izvješćivanja vezano uz dron, vijesti ne vrte u i oko Zagreba ili oko većih gradova. Zbog toga svakako treba podržati inicijativu i molim HINA-u da u u tom smislu razmišlja da se u dogledno vrijeme nabavi više tih letjelica kako bi sve hrvatske regije bile jednako u medijima zastupljene. Na sjednici odbora djelomično se raspravljalo i o samom radu i poslovanju HINA-e i moram ovdje reći da većina članova, odnosno svi članovi koji su se javili za riječ, nisu svi raspravljali da su iznijeli pozitivan stav o radu i poslovanju HINA-e, no bilo je nekoliko konstruktivnih sugestija i opravdanih primjedbi. Jedna od opravdanih primjedbi odnosila se na činjenicu da primanja zaposlenika nisu u skladu sa primanjima ostalih institucija pa i samog tržišta i gospodarstva. Naime, od 2008. godine kada su im primanja smanjena ona se nisu mijenjala, to svakako nije stimulativno za zaposlenike, a koji su svi uglavnom VSS u samoj HINA-i, a isto tako nije niti dobro za dolazak i privlačenje novog kvalitetnog kadra. Također važno je reći, o tome je također bilo na odboru riječi da se statut agencije nije mijenjao od 2001. godine i takav statut zasigurno ne može ići u korak s vremenom i potrebama jednog suvremenog medija. A i sama činjenica da Sabor mora odlučivati o nabavi drona, dakle dovoljno govori o tome da na taj način ne možemo HINA ne može imati brze, primjerene reakcije koje su danas na tržištu medija posebno i važne i nužne. Dakle, to su samo neka od razmišljanja o kojima ćemo naravno raspravljati kada ćemo raspravljati o izvješću o radu HINA-e koja će se vjerujem uskoro naći na dnevnom redu. I samo kratko zaključno, mislim da je važno napomenuti i zastupnike, ali hrvatsku javnost upoznati s činjenicom da je HINA pokazala upravo u vrijeme krize uzrokovane pandemijom korona virusa te potresa u Zagrebu, a u kojem je značajno oštećena i sama zgrada HINA-e da je ozbiljan sustav i ozbiljan javni servis koji bez većih problema javnosti pružao, bez većih problema da bi mi toga bili svjesni, dakle mi nismo vidjeli ako su problemi i postojali postojali to se u njihovom radu i izvještavanju nije vidjelo. Dakle, pružali su točne i pravodobne informacije i naravno besplatne što je u vrijeme izvanrednih situacija iznimno važno. Dakle, odbor podržava izmjenu ovog statuta i molim zastupnike da to prihvate. Hvala. Fala i vama. Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi je na dnevnom radu gospodin Miro Bulj koji će iznositi stajalište o ovom zakonu Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Poštovana ravnateljice, predstavniče Ministarstva kulture, poštovani građani koji pratite ispred malih ekrana. Ja bih ovdje kazao da čitajući malu zakonsku, tj. statut malu izmjenu o kojem će Most, nisam vjerovao nekoliko puta sam čitao da će se glasati i raspravljati u Saboru o HINA-i Nacionalnoj izvještajno agenciji da će sa raspravljati u Saboru. Danas svaki privatni fotoklub ili privatno u kući ima dron, a mi ćemo raspravljati o jednome dronu koji će biti ovdje u Zagrebu. I ja bih napomenuo isto da RH nije samo Zagreb i okolica. Vjerujem da vaši kapaciteti i vaši ljudi i na terenu mogu odrađivati ovaj posao i sa novim tehnološkim mogućnosti izvještavati sa tih područja van Zagreba puno bolje i puno kvalitetnije u odnosu na tehnološki napredak koji imamo. Kao što sam rekao ova izmjena se odnosi u biti, vi ste u svom izlaganju rekli što je HINA, HINA je nakon Tanjuga bio novi hrvatski javni servis u stvaranju moderne Hrvatske države koja je imala veliku ulogu ne samo u covidu jer covid je očito jedina kriza koja je iza nas, koja je nama u svijesti. Međutim, puno je bilo većih kriza, poglavito u stvaranju samostalne RH, tako da uloga javnoga servisa se mora napomenuti, a ne samo spominjati covid, ko da je sada covid sve na svitu, ko da je Capak, Beroš i svi oko njega jedini na svitu. HINA ima po meni puno veći značaj i povijesnu ulogu u RH, poglavito u osnivanju jel ona je tada bila stvarno nije postojala, postojala je Beogradska izvještajna agencija koja je naravno slala informacije u to teško vrime tj. u vrijeme kada se stvarala RH kako je njoj odgovaralo tako da je nastala u teškim trenucima

istog karaktera u Europi i šire, da mi danas raspravljamo o tome da li će kupiti jedan dron. To je se moglo dati u izvješću To je se moglo dati u izvješću i zato prihvaćam ove izmjene statuta, ali dovodimo se toliko da zauzimamo prostor po meni sa apsolutnim stvarima. Ja bih više volio razgovarati ovdje da smo razgovarali razgovarali kada dođe HINA o ljudima koji rade svoj posao časno, koliko ih imate na terenu, koliko su sigurni, da li su oni tu na ugovor ili u stalnim radnim odnosima, a poglavito ponavljam van Zagreba jer moramo jednom prihvatiti da nije samo Hrvatska Zagreb. Mi imamo problema u dvije trećine Hrvatske, mi trenutno imamo evo u mome kraju 25 škola koje su nestale, u Imotskom kraju također, u Slavoniji doslovno se brišu sela i to treba izvještavati. Uglavnom se to svod na lokalne portale, nešto u TV prilozima, nešto vrlo malo ili nacionalna televizija koliko može prenosi na svojim određenim kanalima, ali vrlo malo stvarnih činjenica. Uglavnom se fokusiramo na Zagreb, recimo fokusiramo se tko je postavio ploču u klub Slovenskoj 9 i naravno ne pišemo o ministrima, m ne spominjemo više da je Butković igrao na karata da ima brojač novaca. Pa nije valjda brojač novaca za karte, brojač novaca broji novac, koliko ja znam, ne znam jel briškule i trešeta, ali nitko više ne spominje premijera i njegovu ulogu, uglavnom se spominje tko je šta kome rekao, tko je narikača, tko je čoban, tko je, a ne spominje se fokus di su pare. Čisto ovo govorim radi toga da informativne agencije kao što je HINA i javni servisi moraju pogađati bit i srž, a ne biti oni koji će odagnati ključ priče sa nekakvim manje bitnim i sporednim stvarima koje primjećujem zadnjih dana jer ne vidim u eteru više ni premijera, ministra ugroze okoliša i ugroze gospodarstva Ćorića, ne vidim ih, uopće se ne spominju. Uglavnom se spominju narikače koje nariču na sprovodima, pogrebima sve što rade za novac te nariču, a ne spominju se ovi ministri, mislim predstavnici Vlade RH uvažena ravnateljice su bili u klubu di se dili novac. I taj novac je podijeljen, oće se vratiti ikad taj novac, pa čisto evo ovako koliko se manipulativno može usmjeriti na naše kolegice iz sabora i na predsjednika republike, a zaboraviti na Vladu i ministre u biti kod koga je novac i koji ovaj postavljaju kriterije. smatram da dronovi su potrebni, da Hrvatska izvještajna agencija mora imati taj tehnološki napredak, vjerujem da imate kvalitetne i sposobne ljude poglavito ponavljam i van Zagreba, jer ne vidim razloga da ne bude isto izvještavano iz Slavonije, iz Dalmacije, iz Istre nebitno je s kojega područja i smatram da na tome tribamo raditi, a dronovi su nešto danas sasvim normalno. ljudi danas privatno snimaju sa dronovima i puno manji privatnici i fizičke osobe. Evo, još jednom ove izmjene su me potaknule da nama kolegama zastupnicima rečemo koliko su pod političkom paskom sabora, ne ne govorim, ali pod političkom, mislim vi jednostavno morate dobiti ovdje većinu da bi dobili taj dron. Danas da bi HINA dobila dron mi na glasanju moramo imati većinu, jedan dron, jedan rekli ste, ne ne dva, mogu li bar 5, jedan za Slavoniju, Osijek, jedan za, evo ja odmah dajem amandman jedan za Split, a ne bi drugi put donosili za Split, sad ćemo imati za 6 dana evo, amandman može li kupiti HINA za Split jedan dron, mislim ja, nije čak ovo je banaliziranje, evo ja predlažem odmah da jedan riječko područje, osječko, varaždinsko, jedan znači splitsko, dubrovačko, zadarsko, a mislim mi raspravljamo ovde o jednome dronu u glavnog gradu Hrvata u Zagrebu, Nacionalna izvještajna agencija. Jel kužite apsurd? Ne, to je tako propisano, nije do vas, znači ja ne govorim da je ovo do vas ni do vaših djelatnika, ali je činjenica da je politička packa u rukama da vi morate doslovno posit možete li donijeti odluku uza sav vaš rad i trud, uza sve vaše 230 dnevnih informacija koje vi dajete u javnost, vaše suradnje s drugim izvještajnim agencijama, drugih država, ali je činjenica da HINA nije samo zagrebačka, ili ćemo prominiti zagrebačka izvještajna novinska agencija. Znači mi moramo saborski zastupnici donijeti tu odluku jer ovako je svedeno da ćemo mi raspravljati o jednom dronu, o čemu ćemo sutra, mogu li fotoaparat kupiti, mogu li mobitel kupiti, imate li pravo na mobitel, tribate pitati sabor, doslovno banaliziran, ali je činjenica da ovaj akt govori u kojemu mi apsurdu, apsurdistanu živimo, u apsurdu. Koliko politika želi pod paskom držati javne servise, a nećemo govoriti o HRT-u jer je to tema za se. Eto toliko, evo ja sam predložio da već kad govorimo o ovome da za sad bar kupimo 5 do 10 evo pa neka se kolege slože, 5 do 10 dronova koliko je potrebno, dobro bi bilo da vi poslije izađete pa rečete koliko bi bilo potrebno dronova da možete raditi na cijelom području RH, a ne da HINA bude samo zagrebačka izvještajna agencija. Hvala lijepo. Hvala i vama. Kao što ste vidjeli ja sam vas pustio da govorite do kraja, govorimo o promjeni statuta, nažalost ravnateljica to mora podnijeti saboru jer tako piše, tako piše u zakonu da promjena statuta zahtjeva saborsko odobrenje. Ja se slažem s vama da jedna tako mala stvar ne bi trebala ni doći na sabor, možda čak ni na odboru, ali međutim to nas ne smije navoditi da govorimo, da jer ste to napravili, jer ste to napravili. To ja kažem da ste to napravili i nemojte mi dati, dobro, ok, izvolite.

što ću govoriti od A do Ž, ako mislite da je to sabor i saborski zastupnik onda zaista smo mi, držao sam se apsolutno teme i nekoliko primjera sam rekao čak sam i pohvalio rad

Lijepi pozdrav svima, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ravnateljice, poštovani gospodine iz Ministarstva kulture, kolegice i kolege, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a podržat će predložene izmjene statuta HINE. Statut HINE bez obzira da li se mijenja jedna riječ, 22 riječi mora doći na sjednicu sabora i to tako je. U Statutu Hine uvodi se da Hina može, ne samo nabaviti dron, nego da puno što je važnije da je ispunila sve uvjete da s tim dronom mora, može i mora upravljati. Pri tom u statutu ne piše da li će Hina napraviti jedan dron ili 100 dronova. Nabavit će točno onoliko koliko će im trebati za njihov rad. Da bi bili potpuno jasni u statutu piše da se, dakle statut se dopunjava s tim, a odluka Hine ovisno o financijskim mogućnostima će biti broj dronova, pa možda nabavi 100 dronova ako će moći, dakle to treba jasno reći i o tome je ovdje riječ. Ali, dakle ono što je važno, važno je da se Statutom Hine uvodi snimanje iz zraka kao jedne od djelatnosti kojima se Hina bavi. Da bi se Hina tim mogla bavit, ne samo da treba promijeniti statut, nego je trebalo učiniti i sve ono što, ako smo pažljivo slušali ravnateljica je rekla, morala je dobiti odgovarajuće certifikate, morala je ispuniti odgovarajuće uvjete. Vi ne možete nabaviti dron i krenuti se igrati i snimati iz zraka, pogotovo je vrlo osjetljivo bez obzira što smo članice EU vi znate da mi imamo i granicu s nekim drugim zemljama, s trećim zemljama. Kad snimate vezano uz granicu to uvijek može izazvati i neke druge sukobe i zato je dobro da se ispunila svi uvjeti koji su se trebali ispuniti i dobro je da je tako, kad se je sve to napravilo došlo pred HS jel je to jednostavno tako. Mi možemo promijeniti zakone, možemo promijeniti sve, ali u ovom trenutku je tome tako. nije sporno, a to je da agencija treba i mora ići u korak s vremenom i razvojem tehnologije. Ono što slovo N u imenu Hina znači znači „novinska“. To znači da je ona iz, ono što zaista smo svjedoci svi, iz klasične novinske prerasla u multimedijalnu agenciju. Širenje palete usluga i korištenja novih tehnologija i jesu jedini način da se opstane na ovom zahtjevnom medijskom tržištu. Pogotovo imajući na umu da je Hina zadnjih godina poslovala i posluje pozitivno uz stalni rast prihoda na tržištu. Koliko je važno ići u korak s tehnologijom, mislim da ne treba trošiti previše riječi, to smo se sami uvjerili u ovoj situaciji koja nas je ova interesantna 2020. u startu nam je izgledalo ta dvije brojke 20,20 zgodno, da će to biti jedna zgodna godina, sad se već pitamo ko je gdje čekao tu 2020. u odnosu na ono sve što nas je zadesilo. Pa između ostalog zaista teško je bilo o čemu govoriti, a ne govoriti o pandemiji virusa. I baš u ovoj pandemiji se je vidjelo koliko je naše novinsko izvještajne agencije upravo tehnologija je bila onaj ključni alat koji je omogućio koliko toliko normalno funkcioniranje o uvjetima koji su se okrenuli naglavačke doslovno preko noći. Iako smo već desetljećima zaista služimo se i okruženi smo i računalima i digitalnom tehnologijom i svim mogućim varijantama on line komunikacije rada, tek nas je korona doslovno sve zajedno bacila u taj novi, gotovo znanstveno fanstastički, fantastični svijet, Zoom-a, WhatsApp-a, Viber-a, on line sastanaka, rada od kuće i svega onog što je odjedanput postalo „novo normalno“. Isto tako je bio slučaj i sa Hinom, posebno jer je ona, ja to moram naglasiti i naglasit ću svaki put, kao i svi mi u Zagrebu i okolici pretrpjele i posljedice potresa u koji je i zgrada Hine u centru Zagreba jako oštećena i mislim da je i danas većim dijelom neupotrebljiva. A ono što, i tu se je pokazalo zapravo koliko je važno restrukturiranje, ali važno je reći da je i ono što je danas upotrebljivo, Hina obnovila svojim vlastitim sredstvima i to nakon što je preuzeta u ogromnim dugovima, a sve ovi dobri rezultati je provela sadašnja uprava Hine. Pozitivno poslovanje i rastući udio klijenata na tržištu, ono što i u ovim teškim vrjemenima, vremenima održao stabilno iznad vode. Inače dozvolite mi, budući da sam spomenula zgradu Hine koja je oštećena u potresu, jednu malu digresiju gdje sam zaista spomenula zagrebački potres, od njega je prošlo već 6 i po mjeseci, po gradu još uvijek nije ništa napravljeno od onog, osim onog što su ljudi i organizacije i tvrtke, kao i Hina napravili sami i umjesto zabatnih zidova i dalje zjape ogromne rupe i upozorenja koje su stavljene već prvi dan nakon potresa koje su se sad već ofucala i zapravo već su skroz izblijedila. Mi tu raspravljamo o klubovima i trebamo raspravljati i dobro raspravljamo. Ali moramo spomenuti još jedan klub dvojice političara koji se nakon 6 i po mjeseci nisu uspjeli organizirati, nisu uspjeli napraviti ni da se jedna cigla u Gradu Zagrebu u toj jednoj cjelovitoj obnovi a to je klub Andreja Plenkovića i g. Milana Bandića, ali vratit ću se na Hinu. Vratit ću se na …/Upadica: Gđo. Mrak-Taritaš, držimo se statuta, su učinili svoje, mnogi hinini projekti, klijenti, posebno ovi mali lokalni portali zapali su u teškoće zbog čega se je Hina morala prilagoditi novoj naplati i izašla je ususret svojim kolegama. Istovremeno, ukupan broj vijesti je rastao i postoji jedan zanimljiv podatak, a to je da je broj vijesti na hininom besplatnom portalu o zdravlju narastao čak za 685%. Kad smo već i ne možemo govoriti danas zaista, a da ne govorimo o temi korone, vidjeli ste da je prijelomna vijest na svim portalima da čovjek koji je jedan od naj, najviše govorio o o tome koliko je korona izmišljotina, samog ga je dopalo, a to je g. Trump koji je isto, mora ić u samoizolaciju. Dakle, korona je sadašnjost, korona je nešto što je i o tome treba govoriti i o tome treba govoriti kad govorimo i o Hini iz jednostavnog razloga gdje smo svjedoci mi svi zajedno bili, koliko se s pojavom korone, naglo porastao broj lažnih, teško provjerljivih vijesti i informacija. I to je situacija u kojima se pokazuje koliko je javni servis kao što je HINA važan. On je važan korektiv i to je točka z koju imamo barem kakvu takvu kontrolu da se ne širi laž i panika. Uostalom, ovdje u Saboru zaista nikom od nas, ni političarima, ni novinarima a vjerujem ni građanima RH, ne treba ne treba objašnjavati koliko je HINA važna za našu informiranost kao i širenje vijesti iz Hrvatske po svijetu a svi mi čije poslove izravno dnevno su povezane sa širenjem informacija, informacija, jednako tako znam da su brzina i kvaliteta posla koje rade novinari, fotografi i ostali zaposlenici HINA-e, nešto na što se možemo osloniti. Ne jedanput, ja sam sigurna da svatko od vas kao i ja, nakon pressice koja je bila, pitali da je bio novinar HINA-e jer ako je bio, onda znamo da će biti vijest prenešena. Ako nije bio, znamo da je to bila jedna drugačija pressica. u uvjetima ovog malog i siromašnog medijskog tržišta i jezikom koji ima vrlo ograničen doseg, kao što isto tako ravnateljica u uvodnom izlaganju spomenula, važno je da HINA uđe u sve moguće niše koje bi joj mogle osigurati barem dosadašnji rast prihoda na tržištu, dakle od onih komercijalnih korisnika. Zato treba nabavit dron, koliko će dronova nabaviti, ovisit će o financijskim mogućnostima ali ono što je važno da su sad već ljudi koji dronovima će upravljati educiranim, da su obavljene sve formalne potrebe za njihov rad i ostala je još jedna jedina a to je ova naša promjena statuta kako bi snimanje iz zraka zaista mogao i postati dio HINA-inih poslova. Hvala lijepo. Hvala i vama. Podsjećam još jednom koja je točka dnevnog reda, jedna mala točka dnevnog reda jedne male promjene statuta. G. Vilim Matula, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gđo. ravnateljice, g. predstavniče ministarstva, kolegice i kolege. Stvarno je vrlo uska tema današnja a ona zapravo glasi jer je taj dodatak u statut zapravo glasi dodaje se djelatnost, znači samo slijedeće, snimanje iz zraka. I sad ako ćemo se stvarno vrlo usko toga držat, zapravo, da, nećemo niti imati nešto čini previše za reći ali jučer je bilo na odboru gdje nemamo srećom ovako usko držanje teme, bilo je zadovoljstvo jer ovaj povod da se govori ipak nešto i o nacionalnoj novinskoj izvještajnoj agenciji koja je prije toga bila tema ovog Sabora, ja sam to imao priliku u to vrijeme gledati, kada su tamo bili ali stvarno teški i veliki problemi. E sada, u ovom trenutku opet da se vratim na ovu usku temu. Uska tema između ostalog govori i slijedeće a to je što znam o informacijama jer sam se raspitao, jer poznajemo ljude, pa to je ljudi, više od 120 novinara i fotoreportera je u tih odnosno preko tih 123 ili koliko je zaposleno. I mi znamo da su ljudi tražili u upravno vijeće i ravnateljica, to se već prije tražila, to pitanje, ne sada pitanje ovo koje mi rješavamo međutim onda ostale dozvole koje su došle do toga da je sad samo još prepreka ova sitna izmjena u statutu na koji mi možemo utjecati, neću sada previše toga govoriti što je moglo biti da je bilo ranije ali istina je da smo spori ali zamislite samo činjenicu da smo imali koja je stvarno u ovom trenutku kao javna ustanova uistinu vjerodostojna informacija, koji stvarno prenose sve naše ostale novine pogotovo to vole svi servisi komercijalni, novinski servisi koji ipak žive od nečeg drugoga, uglavnom sve više i od fake newsa i onda ipak ono što ujutro prvo prenesu da imaju barem nekakvo stajalište čvršće a to je HINA. Znači ona je stvarno nepristrana a zamislite da smo imali taj dron, da je HINA imala taj dron, ono jutro kada se desio taj užasan potres i da je HINA jer razlika je naravno, gđa. ravnateljica je nama jučer objasnila da to svakako oni imaju i sami su sa svojim sredstvima kupiti dronove, vratili su, 9 milijuna kuna su oni vratili od onog ogromnog duga koji je bio i sada imaju 3 milijuna i nešto koliko znam su sada u plusu, međutim radi se isto tako o pripremi tih stručnjaka koji ne samo da su istovremeno operateri drona što se čini da danas može malo dijete međutim radi se ovdje o tome o tome da to nisu obične kamere nego to moraju biti profesionalne kamere koje će slati sliku koju kada ju razmjenjuju pogotovo sa vanjskim agencijama a to bi bilo moguće da smo imali to jutro,

da bi HINA to jutro mogla cijelom svijetu prenijeti taj užas i da bi to bilo puno preciznije i jasnije i vjerodostojnije sa tim detaljima i sa vjerodostojnošću koju HINA inače predstavlja i u toj zajednica agencija u Europi uvjeren sam da bi to pomoglo između ostalog u povećanju moguće tog budžeta koji ćemo dobiti od Europe za saniranje ove štete. Znači to je razlog. Agencija kako smo jučer saznali ima novaca sama nabaviti dronove, međutim evo jedan od takvih koliko nam je najavljeno se očekuje da će sljedeći biti u Splitu, baš znači ići će po gradovima, međutim vrlo ja važno imati stvarno uvježbanog profesionalca koji je istovrstan, koji zna sva ova pravila i propise kako da taj dron ne napravi nekakvu štetu, da ne ode u nekom krivom smjeru ili na dalekovode itd. ovo što je rekla uvažena uvažena zastupnica Mrak Taritaš, dakako da ne ode u prostor i da ne snima možda dijelove druge zemlje ili neke susjedne zemlje koje isto tako ne bi smjele, međutim, da to istovremeno bude i kvalitetno kadrirano jel sve to onako ide i uz te profesionalne zahtjeve. Eto, ništa želim samo čestiti na tome što ste učinili u ovih zadnjih šest godina što je dovelo do toga da sada napokon i ovaj servis dodajete. A završavam ovaj govor time da je to primjer javne ustanove sa novinarima u 33 ili koliko dopisništava širom Hrvatske, sa vrlo malim plaćama. To su sve visokoobrazovani ljudi, prosjek plaće je 7.400 kuna, da su to novinari i agencija koji nam u ovoj šumi sve većeg fakenewsa i raznoraznih polariziranih i ideološki stvarno opredijeljenih medija, da ne govorim isto vaših, ono maltene privatni mediji koji su se od strane vladajućih pretvorili danas jer to moraju, pretvorili u biltene Vlade ili vladajuće stranke. Razumijemo i to je na rad na tržištu, vi ste očito najbolji ponuđač, ja to razumijem, ali ono što m je žalosno, a to je da HRT za milijardu i 300 milijuna kuna koliko mi svi dajemo za pretplatu je u informativnom smislu već godinama toliko loš rekao bih gotovo sramotan servis i da ne nalazimo načina da to popravimo. Eto u ovom smislu ono što dajemo oko 20 milijuna kuna za HINA-u, od toga oni plaćaju naravno PDV i njima ostaje 16 milijuna i nekoliko stotina tisuća kuna. Upozorio bih, istina to nije u ovoj temi, ali je indikativno da se točno poklopi sa onom istom cifrom koju Zagrebački holding daje za najam onih svojih automobila, između ostalog besmisleno skupih automobila. Hvala vam. Znači sada o točci Izmjena statuta HINA -e ponavljam još jednom govorit će gospodin Goran Ivanović ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Evo jedna točka dnevnog reda koja kada se pročita ovako izgleda dosta bezazlena u smislu rasprave i otvaranja rasprave, ali kada se malo uđe u meritum stvari onda se vidi da se ima o čemu raspraviti i da je ovo možda dobra prilika da progovorimo i o nekim stvarima koje su vezane naravno uz HINA-u. Ja sam isto kao član odbora premalo znao o svemu ovome, pa sam imao tu priliku čuti se malo sa ravnateljicom da me uopće upozna način na koji funkcionira HINA, što je to, što to za HINA-u znači da u svojem statutu ima i ovaj dio kada je u pitanju snimanje iz zraka. Jučer je bila jedna vrlo kvalitetna sjednica Odbora za medije, informiranje i informatizaciju gdje su svi članovi odbora bili suglasni s tim da je to dobro. HINA je nacionalna novinska agencija i ako uzmemo uz HRT jedini mediji u RH čiji rad reguliran posebnim zakonom. To je vrlo bitno za istaknuti i na odboru smo vrlo brzo donijeli odluku o tome da naravno danas snimanje iz zraka je standard kojeg moramo imati, on je posebno reguliran posebnim zakonima, potrebno je obučiti ljude. Volio bih reći možda i jednu stvar, da nije bitna količina, ovdje donosimo samo promjenu koja se mora upisati u Trgovačkom sudu da HINA ima pravo snimati iz zraka. Da li će imati jednu, dvije, tri ili pet letjelica mislim da nije predmet rasprave, to će naravno odlučiti upravno vijeće i ravnateljica, ali u svakom slučaju nešto što će obogatiti medijski prostor na prostoru naše RH. Stoga neću vam oduzimati previše vremena. Problematike odnosno ova izmjena je vrlo jednostavna, doći će vrijeme kada ćemo raspravljati o radu HINA-e pa ćemo onda imati prilike o tome raspravljati kao i izvješće HRT-a za 2019. 2019. g. Bilo je lijepih diskusija jučer na odboru, to je to, kad se uđe u meritum stvari, kad se želi raspravljati stvarno o onome što je tema, ono što je bit ove priče i mislim da ćemo u ovom vremenu ispred nas naravno imati priliku o tome raspravljati. Možda samo jedna evo, digresija koju ja isto želim ovdje naglasiti, ako uzmemo povijesno gledano ovih 30 godina koliko HINA HINA postoji, imala je svakojakih problema, danas HINA posluje dobro sa ovih svojih 20 milijuna kuna koliko dobiva od Ministarstvo od toga, naravno, vrati dio kroz PDV nazad u proračun, kad znamo da nijedna ozbiljna novinska kuća na prostoru RH, pa i šire ne može praktički bez platforme

u svijetu, kada su u pitanju, ne samo vijesti koje su vezane uz politiku, nego su vezane uz puno šire teme. Stoga evo, uz ovo što je naglasio i g. Matula, naravno, potres je napravio također, veliku štetu kada je u pitanju zgrada HINA-e, ljudi su vrlo brzo sanirali te stvari, razmisliti možda i o ovim stvarima, 123 su zaposlena djelatnika u HINA-i, uglavnom je riječ o visokoobrazovanim osobama, da li su adekvatna primanja i plaće i to je dio, možda predmeta koji će biti dio rasprave kad budemo raspravljali o HINA-i kao instituciji, ovom nadopunom Statuta, HINA naravno poveća svoju vidljivost, kako na hrvatskom medijskom prostoru, tako i europskom i da ono što se bude prenosilo, a a kad je u pitanju snimanje iz zraka, bude odrađeno na profesionalan način kako to HINA i čini. Evo, hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. G. Željko Pavić govorit će ispred Kluba zastupnika SDP-a.

razumije./... uvaženi saborski zastupnici. Ja ću pokušati g. Bulju, našem kolegi objasniti, dati jedan odgovor na njegove, njegova pitanja u vezi broja dronova kroz svoju raspravu. Od strane ravnateljice je traženo, odobreno od strane Vlade i jučer prihvaćeno na odboru da se proširi djelatnost HINA-e, a to je snimanje iz zraka. Ova dopuna statuta je još jedan dokaz da se u HINA-i prate trendovi i vodi računa o što je moguće kvalitetnijem i sveobuhvatnijem informiranju građana sa ciljem da građani dobiju cjelovitu informaciju i prikaz situacije vezan uz pojedini događaj ili zbivanje. Na sjednici odbora, ne samo da je prihvaćen zahtjev za dopunu statuta, već je iznesen cijeli niz pohvala za rad HINA-e i dano je nekoliko prijedloga za povećanje efikasnosti i sigurnosti rada, pa je tako predloženo i da se što prije moguće nabave i dodatni dronovi tako da snimanjem iz zraka od strane HINA-e bude pokrivana cijela država. Na osnovu izlaganja ravnateljice, uočeno je nekoliko problema koji su aktualni u HINA-i, a prvi problem je vezan baš za snimanje iz zraka jer trenutno nema dovoljno kadrova koji bi to i takvo snimanje mogli obaviti na teritoriju cijele države što upućuje na činjenicu da je HINA spremna i voljna pratiti tehnološke trendove, ali je nužno potrebno da se to prati i u kadrovskom dijelu na način da se zaposlenici obrazuju što je više moguće, a u skladu sa zahtjevima koje donose novi trendovi u izvještavanju i novinskom radu. Uz taj problem, uočen je još jedan problem koji je vezan za tehnologiju, a radi se o problemu vezano za smještaj računalne opreme, konkretno servera i to na rezervnoj lokaciji, se ne razumije./... lokaciji koja bi trebala postati aktivna ukoliko Zagreb i lokaciju na kojoj su trenutno smješteni serveri zadesi elementarna nepogoda katastrofalnih razmjera. Kao što znamo, to se desilo u proljeće ove godine te je zgrada u kojoj su bili smješteni serveri i ostala računalna oprema, oštećena u potresu pa je nakon potresa trebalo obaviti izmještanje servera na drugu lokaciju, što je obavljeno brzo, kvalitetno i efikasno, i na način da, nitko od korisnika usluga nije ni primijetio da se radi izmještanje opreme. Uz ovaj problem, otvaraju se dva nova problema koji nisu vezani samo za HINA-u već su vezani za funkcioniranje drugih poduzeća čiji je osnivač RH i za poštivanje zakona i zakonske regulative. Naime, u utorak smo bili svjedoci ispadanja iz sustava komunikacija jednog teleoperatera što je prouzročilo velike probleme u radu mnogih poslovnih subjekata, ali i hitne službe, vatrogasne službe i policije. Kvar kod tog teleoperatera je prouzročio nedostupnost brojeva 112, 192, 193 i to gotovo 6 h. To znači da naši građani nisu mogli dobiti hitnu službu, vatrogasce i policiju cijelo to vrijeme. Razlog za to je što su te službe u odlaznim pozivima koriste uslugama više teleoperatera, ali se u dolaznim pozivima koriste uslugama samo T-Coma koji nažalost nije funkcionirao. Sad se vjerojatno pitate kakve to veze ima sa HINA-om i uočenim problemom u HINA-i. Radi se o tome da se u sektoru komunikacijskih i informatičkih tehnologija nisu poštivale odredbe zakona o kritičnim infrastrukturama i evidentno je da nisu u skladu s odredbama tog zakona napravljene procjene rizika ili su te procjene napravljene nekvalitetno. Prema odredbama Zakona o kritičnim infrastrukturama, infrastrukture vezano za pružanje audio i audio-vizualnih medijskih usluga, također spadaju u kritične infrastrukture, a kao što znamo HINA u djelokrugu svog rada ima i foto, audio, video i multimedijske servise te projektiranje, izradu i planiranje bazama podataka što znači da i njeni sustavi spadaju u kritične infrastrukture. Iz problema koji su proizišli evidentno je da ni za kritičke infrastrukture HINE nisu napravljene procjene rizika ili nisu napravljene na zadovoljavajući način, pa su se desili problemi sa serijskom opremom koja je bila smještena u zgradi koja je stradala u potresu, a nije se instalirala oprema na sigurnoj i udaljenoj lokaciji koja bi preuzela ulogu u slučaju pada sustava. I sada se oprema smjestila u sistem salu jednog teleoperatera na lokaciji u Zagrebu što nikako nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima. Budući da analize rizika i sektorske planove osiguranja rada kritičnih infrastruktura sa osiguranjem isporuke roba odnosno usluga za sektorski kritične infrastrukture iz svog djelokruga izrađuju središnja tijela državne uprave u suradnji s nadležnim regulatornim agencijama zaključujemo da su ta tijela zakazala i u slučaju HINE kao i u slučaju Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Drugi problem koji je uočen je da agencija koja bi trebala državnim poduzećima i institucijama pružati podršku u području informacijskih tehnologija ni u ovom slučaju nije odradila svoj posao zbog kojeg je i osnovana. I da rezimiram, mišljenja smo da HINA kao i niz državnih poduzeća gledajući ih kao samostalne jedinice posluju i djeluju dobro međutim kad je u pitanju međusobna suradnja i koordinacija kao i kontrola od strane središnjih tijela državne uprave zaključujemo da se na tome još treba ozbiljno raditi.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 232. Poslovnika Hrvatskog sabora, govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Dakle, ne samo kolega zastupnik koji je sada govorio nego i svi zastupnici koji su govorili uglavnom se nisu držali teme. Klub zastupnika Domovinskog pokreta smatra ovo jednom situacijom u kojoj treba nabaviti dron, nemamo o čemu raspravljati, samo je bitno da taj dron koristimo u korisne svrhe i da ne ganjamo građane okolo i zadiremo u nečiju privatnost …/Upadica: Nije replika./… povrijeđen je sigurno Poslovnik. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Dužan sam odgovoriti i dat vam za pravo, osim što smo upozoravali ostavili smo svakoga da govori do kraja, a ja sam zauzeo jedan stav gospodin Škoro da ako je problematika o kojoj se govori vezana uz tehnologiju, a u 90% slučajeva to je povezano s tehnologijom i sa takvim stvarima da ću onda dopustiti, dao samo jedan, jedan, jednu povredu Poslovnika zato što smo ušli u polemiku poslije oko toga, a dopustio sam i gospodinu Bulju da govori do kraja. Znači imate pravo što ste rekli. Ja ću se, ja neću zaustaviti nikoga, a opomena će se dobiti samo ako se ulazi u teme koje su daleke od ove promjene statuta, a to su teme koje se ne vezuju uz tehnologiju. Ako imate još nešto reći? U redu, u redu,

uvaženi zastupnik je govorio zapravo mimo teme. Ovdje se radi o Članku 10., nadopuna Članka 10. statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije, a to znači da se odobrava odnosno ovaj uvaženi dom će izglasati izglasati taj Članak 10. gdje se kaže da će se novinska agencija moći baviti snimanjem i fotografiranjem iz zraka, ništa drugo, sve ovo što ljudi ovdje govore to je zapravo u stručnoj literaturi se kaže kradljivci vremena

o dronu bi mogli govoriti 2 minute ako se, ako rasprava se kreće oko tehnologije i oko toga onda ću ja dopustiti da se govori do kraja. Gospodin Miro Bulj je jedini koji je, koji ima pojedinačnu raspravu. Izvolite. Evo, uvažena ravnateljice, kolegice i kolege ova govornica je ovdje ono što je nama alat da kažemo svoje stavove. U ime odbora je maloprije kolegica predsjednica odbora rekla da se nabavlja 1 dron, razumijevajući to da će biti za Zagreb koliko sam skužio sad u ovome trenutku i da mi saborski zastupnici raspravljamo o onome što treba imati HINA i šta 120 ljudi tih zaslužuje i što nacionalna agencija potrebno je imati. Velika je uloga u hrvatskoj povijesti ovih 30 godina HINE i naravno da mi kao tijelo zakonodavno o tome trebamo raspravljati, volio bi da se je uključio i predstavnik Vlade koji ovdje mudro šuti. Mi ovdje govorimo o tome da je meni drago što će imati dron, meni je drago što moramo nove ljude edukaciju i i nove sadržaje dobit i ja jedva čekam, evo kolega Škoro je maloprije rekao da je van teme, da s tim dronovima HINA cijelom svijetu prikaže obrađenu Slavoniju, sva polja obrađena. Ja ću uživat u tome, ja ću uživat u tome kada ovi poticaji koji se daju za stoku u Dalmaciji na kršu za krave kad budu snimljena ta polja. Ja ću podržat ovo objeručke, ali govorim da agencija i 120 ljudi moraju biti ravnomjerno raspoređeni, naravno da je Zagreb, naravno da je Međutim, samo sam tio ukazati da ne smimo zaboraviti i ostatak Hrvatske, to je u skladu sa ovom temom. Ako već raspravljamo o ovome možda benignom izmjeni koja je vrlo značajna za našu agenciju i za javnost, naravno i mogućnosti izvještavanja novinske agencije i novi alata koje dobija novinska agencije, koje novinske agencije već odavno igraju, imaju i brojni drugi mediji koji su puno manjeg, manjeg, nema manjeg i većeg značaja, pa i oni koji su pod alatima vlade, koje vlada plaća, koje županija plaća iz svojih proračunskih sredstava, da pišu isključivo kao bilteni, to je dobar, bilteni vlasti. I agenciju kao javni servis triba omogućit joj da ona donosi, to sam tio kazati, da donosi odluke van ovih minornih izmjena, da sve tehnološke nać mogućnost da ovdje kroz odbor, kroz struku, kroz Ministarstvo kulture, da ovakve izmjene ne dolaze na sabor, da ovakve izmjene, nego da se omogući zakonski da sve tehnološke inovacije omogući se da Hrvatska sve u skladu sa svojom politikom poslovanja i djelovanja uskladi sa najmodernijim agencijama novinskim Smatram da ova izmjena pokazuje koliko mi kao zakonodavno tijelo oko nekih stvari držimo pasku, a neću govorit izvršna vlast, ne uzimajući samo agenciju ovdje, nego inače i zaista 20 milijuna kuna uspoređujuć sa milijardu i 300 milijuna kuna, ono što građani plaćaju s HRT-om, Hrvatska novinska agencija je agencija koja u šumi informacija prenosi vijesti vjerodostojno, uglavnom to je moj stav, i triba podržati njihov njihov rad. I ovo nije bila kritika, ovo je bilo da nama na razmišljanje jel ako je predsjednica odbora rekla, predsjednica ovdje da bi bilo to raspravljano na odboru da će biti kupljen samo jedan, naravno da ja kao saborski zastupnik koji dolazi iz Dalmacije moram to reć, to je moja obaveza jel ono van teme ili nije, tu ćemo napraviti pravilnik da vi u predsjedništvu stranke, u predsjedništvu sabora, nama propišete saborskim zastupnicima točno šta smimo reći, al to nije saborski zastupnik, to nije saborski zastupnik. Saborski zastupnik je onaj koji mora primijeniti određene stvari kod ovih izmjena il nekih drugih i dati na razmišljanje nekakve prijedloge. Ja dajem prijedlog odboru, vama u vladi, nama u saboru da se omogući da sve tehnološke izmjene temeljem politika unutar vođenja izvještajne agencije da oni to sami donose te poslovne odluke, a mi smo oni koji možemo povećat sredstva, kao i Ministarstvo kulture koji može omogućiti da to ostvare, da budu najmoderniji i najtransparentniji. Hvala. Ostanite ovdje. Budući da ste ovaj se odnosili na, ne nešto što sam ja napravio prije, ja sam zadnja osoba koja određuje u ovom saboru što će se reći i zato uvijek puštam sve da govore do kraja. Ali međutim, držeći se teme, vi ste se držali teme sada. Držeći se teme,

vi ste, vi ste lisac i znate da ste zadnji, pa da ako vam dajem sad drugu povredu Poslovnika, da vi ćete, ionako je, ionako je zadnja rasprava jel da, pa baš vas briga, pa stoga vam neću dat povredu Poslovnika nego ću vam dati mogućnost da odgovarate na replike, a prvu repliku je tražio g. Škoro. **Škoro, Miroslav (DP)** Hvala lijepa. Poštovani g. Bulj, čini mi se da ste dobili drugu opomenu. Dobro ste rekli u svom izlaganju, dakle definitivno ovdje je pitanje forme i sadržaja. Mi o formi raspravljamo sat vremena, pitanje je treba li nabaviti Hina dron, apsolutno da. Budućnost mnogih ljudskih aktivnosti leži u dronovima, u bespilotnim letjelicama. Međutim, podsjetit ću vas, i sami ste tome svjedok i razgovarali smo o tome, da zna biti i zloupotreba, zloupotreba korištenja dronova. I to se dogodilo i u Hrvatskoj i dakle, to je ono o čemu moramo možda nekom drugom zgodom razgovarati, dakle ne kada je pitanje forme i izmjena statuta, što je u svakom slučaju vrlo neobično i najmanje nepotrebno. Ali kad je pitanje sadržaja, kad je pitanje činjenica što će se snimati tim dronom, u koje će se svrhe on koristiti, hoće li se on koristiti da ga je recimo bilo iznad Slovenske 9 koju vi često volite spominjati ili recimo

poglavito u ovome zadnjemu dijelu da se može koristit dronovi i u protuzakonito tj. možda taj prostor zakonski nije definiran, snimali se poljoprivrednici kako gnoje u samoizolaciji svoje ovaj vinograde, njive i kazne su imali, dok se u isto vrime arčilo i bančilo i novac dilio u Slovenskoj 9 koju ste vi sad spomenuli sa brojačem karata tj. brojačem novaca se dijelio taj harač i nadam se da će se ipak vratit taj novac hrvatskom narodu, poreznim obaveznicima i da će se taj novac upotrijebiti u puno bolje svrhe u ovome trenutku koji se dilio od javnih tvrtki ili pogodovanju javnim nabavama. I znam da taj sigurno prostor triba urediti, taj prostor ovaj drugim zakonom jel to je ugroza i nacionalne sigurnosti i unutarnje Poštovani zastupniče Bulj, dakle ja sam u iznošenju stava odbora jasno rekla da smo mi jučer na odboru raspravljali o tome da se ide u izmjene statuta sa idejom nabavke jednog drona, o tome smo raspravljali, sam isto tako rekla da je nekoliko zastupnika članova odbora istaknulo potrebu da se osigura veći broj dronova kako bi cijela Hrvatska, dakle sve njezine regije bile jednakopravno zastupljene u medijskom prostoru, to je bila inicijativa odbora, ja sam je danas u ime odbora na taj način i iznijela i vjerujemo da će HINA prihvatiti našu sugestiju i s vremenom odnosno što je prije moguće naravno nabaviti veći broj dronova. Isto tako, druga vaša primjedba da je apsurdno da razgovaramo ovdje i raspravljamo o nabavi drona, ja se s vama slažem, ja sam također iznijela u svojem izlaganju, međutim situacija je takva da ovdje radimo izmjenu statuta, mijenja se odnosno dopunjuje se djelatnost, ona traži izmjenu statuta a o tome odlučuje Sabor. Dakle jednostavno nismo mogli izbjeći tu situaciju.

puno kvalitetnije jer ovdje je skučeno, ovdje bilo ako rečete da treba dron u Dalmaciji, odmah kaže van teme ste. Da treba snimati iz letjelice recimo moju prekrasnu Cetinu, Sinjsko polje, Dinaru jer to je kao teško, jel', kao sve je Zagreb, je, Zagreb je glavni grad Hrvatske i treba bit i oće ali imamo 2/3 Hrvatske koje su apsolutno zaboravljene i ta periferija je zaboravljena i ja sam htio to naglasiti, da u perspektivi omogućimo ravnateljici i upravi i njenim kolegama da imaju i tu mogućnost prenositi i to sa terena i tu situaciju, jel. I slažem se s vama, tj. uvodno sam rekao da bi trebalo omogućiti statutom mi kao zakonodavac, mi kao osnivač da se uopće ne dovodi u raspravu ovo, ima puno bitnijih stvari u HINA-i i pozitivnijih i boljih o kojima moramo pričat. Pa ja bi samo pokušati odgovoriti g. Škori i kolegi iz HDZ-a, nažalost nema ih ovdje, radi se o tome da sam pokušao u svojoj raspravi skrenuti pozornost na to ukoliko se se obave uspješne snimke sa dronovima a dođe do katastrofe, ukoliko ta oprema koja će dati podršku za dronove, neće biti pravno smještena, mi te snimke nećemo vidjeti a zapravo u momentu kad se desi nekakva katastrofa, onda se građani okreću medijima i oće od medija dobiti informaciju što i kako dalje postupat. Ukoliko nemamo podršku na pravi način podržanu i u HINA-i, zato sam skrenuo pozornost ravnateljice što bi još trebalo napraviti da se to dotjera na onaj nivo na kojem bi trebalo biti. Hvala. **Radin, Furio Ja sam uvijek da se raspravlja jer je HINA vrlo bitna. To je javni servis i zasigurno da je mene osobno kao čovjeka iz Dalmacije, iz moje Cetinske krajine, začudila izjava od predsjednice odbora kad je rekla jedan će se dron kupiti, naravno u perspektivi možda drugi, ja bi volio da se cijeli teren pokrije jer ako je bio ogroman potres i ugroza koja se dogodila u Zagrebu, imamo mi i u Dalmaciji požara, budu puno tih stvari i elementarnih nepogoda i ugroza koje također pogađaju i druge krajeve RH, jel, i puno lijepih stvari koje može govoriti o našim krajevima, povijesno, kulturno, tradicijski i koje možemo snimati, recimo da ima lijep snimak Sinjske alke, da ima HINA, to bi svi mediji prenijeli, to je turističkih i dr. bitnih stvari. Zato trebamo raspravljati o ovome, dati mogućnost da se HINA, očito želi pratit trendove, progresivna je, da joj se omogućim statutom da oni mogu donositi odluke o tehnološkom razvoju. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče Bulj, vi ste u nekoliko navrata rekli, raspravljamo samo o toj jednoj točci. Činjenica je, mi smo u ovom Saboru raspravljali o nekim izmjenama zakona kojim je bila izmjena u jednom članku jedna rečenica. Ali sve dok je zakonska obveza da svaka izmjena statuta HINA-e mora doći na Sabor, ona će doć. možda je ovo prilika da se o tome razmisli i da se da prijedlog da statut HINA-e ne dođe na Sabor. O nama ovisi u što će ta rasprava otići. Ali ona koja je obveza HINA-e je doći sa izmjenom jedne odredbe na Saboru. U toj odredbi ne piše jedan dron, 100 dronova, piše još jedna nova djelatnost HINA-e koja je nama pojednostavljeno bilo raspravljati o dronu. Da li će biti jedan ili 100 dronova, to će ovisiti o poslovnoj odluci HINA-e ali ona ovim dakle što ovu izmjenu usvojimo, može se baviti tom djelatnošću i to je važno za reći. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa, oprostite, g. Bulj, imamo povredu Poslovnika g. Ivanovića od prije. Uvaženi potpredsjedniče, ja ustvari tražim promjenu Poslovnika da se doda članak po kojem bi ako zastupnik ili zastupnica ne razumije o čemu se radi, da im se dodijeli asistent po službenoj dužnosti. …/Upadica Radin: Ali niste se pozvali na članak./… Ja tražim izmjenu statuta to, mislim, odgovorite molim vas, ma na repliku odgovorite jer nije bila povreda Poslovnika. Nije bila povreda Poslovnika, replika gđe. Mrak Taritaš. Ja bi kolegice rekao da je ovdje ona u pravu, mi imamo obavezu kao osnivači, kao donositelji ovog akta tj. ovo tijelo o ovome raspravljati međutim ovdje bi se, ja predlažem evo prije svega odboru, Ministarstvu kulture i predstavniku Ministarstva kulture da predloži ovome Saboru da o tehnološkom razvoju u skladu sa zakonom i svim što treba, da se ovim stvarima da mogućnost da sama HINA da sama HINA može jer ne znam šta će se pojaviti u medijskim inovacija da HINA sama može odlučiti a naravno da će to doć na Sabor, vi ste dužni dat izvješće Saboru, tako da da mi ne bi uopće trebali gubiti toliko vrijeme na ove stvari, tu sam suglasan a kolegi bi rekao, nećete mi napisati jer grobari Slavonije, oni koji su upravljali, neće mi zabraniti govoriti o čemu ću govoriti i što shvaćam i ne shvaćam. Hvala lijepo. tek sat vremena raspravljamo o kupnji drona za HINA-u. Znači novaca ima, ljudi su koliko sam shvatila, certificirani da bi mogli upravljati tim dronovima i mi sat vremena, svi se slažemo, a isto tako preko sat vremena raspravljamo o kupnji dronova U 21. stoljeću 2020. krajem 2020. mi raspravljamo kako će HINA napraviti dronove. Pa zar to nije trebalo biti napravljeno? S druge strane kada dođe izvještaj o radu HINA-e onda možemo raspravljati o nekim stvarima i slažem se sa kolegicom Mrak Taritaš da jednostavno treba promijeniti poslovnik, ako oni mogu nabavljati nekakve tehnološke inovacije za svoj rad. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Pa u ovome slučaju … suglasan s vama od prve zadnje rečenice što ste rekli. Mi raspravljamo o nečeme što je trebalo biti poslovna politika a to bi tribalo na matičnom odboru i s Ministarstvom kulture da se omogući da se definira točno kroz nekakvu izmjenu ovoga statuta da se omogući HINA-i taj razvoj i prihvaćanje novih tehnoloških inovacija jel zaista pričati danas o ovome 2020. godine pred kraj je malo smiješno. Ali dobro, neka se raspravlja imamo govornicu možda dođemo do zajedničkog zaključka. Vidim da su pomalo svi suglasni. Hvala lijepa, nemate više replika. Gospođa Branka Gabrijela Vojvodić imat će završnu riječ kao ravnateljica HINA-e.

s obzirom na to da je zaista bilo riječ o jednom dodatku, statut napravo zato jer je statut HINA-e je donio Hrvatski sabor i zato ga Hrvatski sabor mora mijenjati. Nije bila riječ o broju dronova, bilo je riječ o doregistraciji djelatnosti, a to je snimanje iz zraka. Dakle, već je na putu dron za Split, ja sam isto iz Dalmacije zastupniče Bulj tako da mi je je to drago i da nisam bilo bi mi drago, nadam se da ćemo onda krenuti dalje, ali naravno moramo treba imati u vidu i to da moramo imati osposobljene ljude za taj posao. Mi imamo 33 dopisnika unutar Hrvatske, dakle nismo zagrebačka agencija, mi smo hrvatska agencija, nacionalna agencija, promičemo nacionalne interese to želimo i ostati. Ono što mi je iznimno drago je da barem je to moj dojam da saborski zastupnici misle da radimo uravnoteženo, da radimo brzo. Ja vas uvjeravam da pratimo tehnologiju i inače se odluke o tehnološkom napretku HINA-e ne donose u Hrvatskom saboru, HINA je u potpunosti tehnološki unaprijeđena. Ovo je bio jedan detalj zbog nacionalne klasifikacije djelatnosti, bit ćemo i dalje profesionalni u interesu države u interesu naših građana. Zastupnik Matula je rekao da šteta što nismo imali dron na dan onog tužnog potresa i to je istina, to je ono što je i nama žao, ali evo gradi se i Pelješki most, svašta se događa i dobrog i lošeg u Zagrebu. Alku teško da ćemo snimati jer postoje posebni propisi kada je riječ o okupljanju ljudi, ne možete letjeti baš kako hoćete, a osim toga nije samo riječ o letenju nego o snimanju i emitiranju, tako da radit ćemo po zakonu i ja se nadam da će Sabor izglasati ovo. Hvala vam najljepša svima. **Radin, Furio **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvažena ravnateljice. Samo bi rekao da vi ne oduzimate vrijeme saborskim zastupnicima, mi smo plaćeni da ovdje raspravljamo i sjedimo, tako s te strane ako ste stekli dojam od nekih da je bespotrebno raspravljanje mislim da su oni u krivu. Što se tiče, drago mi je što napominjete da će biti više dronova, naravno da je potreba tu i većih financijskih sredstava, ljudi, obuke, usavršavanje i tako, ali ja sam se referirao na odbor, na predsjednicu odbora koja će rekla da će biti jedan dron u Zagrebu, ja sam se referirao na to i otvorila se ta rasprava. Međutim, sve pohvale našoj agenciji kao javnom servisu i očekujem da ćete vi dobiti mogućnost da poslovanje i razvojne tehnologije pratite jednom izmjenom statuta koji ćemo napraviti svi zajedno da vama bude lakše donositi odluke, a vi nama svakako dajte izvješće

Obzirom na činjenicu da je dosta zastupnika danas upozorilo na činjenicu da raspravljamo zaista o nabavi tako sada ispada o nabavi drona i to je u sat i 20 minuta ja sam i u svojem izlaganju upozorila na činjenicu da se statut agencije nije mijenjao od 2001. 2001. godine i da ne može više takav statut ići u korak s vremenom i potrebama jednog suvremenog medija pa je moje pitanje prema vama, da li ćete vi promijeniti proceduru izmjene statuta kako bi izbjegli ovakve situacije, ali kako bi osuvremenili sam statut.

u ministarstvu koliko ja znam i u dogovoru s nama iz HINA-e se razmišlja o izmjeni tog zakona, a time bi se mijenjao i statut koji je u mnogim stvarima zastario. Hvala lijepa. Nemamo više replika, zato zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala vam lijepa.